Колеги, моля да заемете местата си – продължаваме с изказванията по Закона за концесиите. За изказване – господин Ахмедов, от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Заповядайте, господин Ахмедов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Предложеният Проект на Закон за концесиите урежда основните принципи и правила, свързани с подготовката, провеждането и приключването на процедурите, също така изпълнението и контрола по концесионните договори, както и необходимите действия по планирането им. С Проекта за нов Закон се уреждат изискванията на Директивата на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесии като се отчита спецификата на националното законодателство и на традиционните за него решения относно концесиите, публично-частното партньорство, управлението, респективно и разпореждането с държавна и общинска собственост, практиката и досегашният опит в областта на концесиите. С приемането на новия Закон ще бъдат отменени действащите Закон за концесиите и Законът за публично-частното партньорство и ще бъдат изменени законите, съдържащи разпоредби, свързани с концесиите с цел синхронизиране изпълнението на новия Закон. мотивите към Законопроекта се посочва, че понастоящем има слабости заради наложилата се практика на концесия да се предоставят или природни ресурси, или инфраструктурни обекти, като до момента не е предоставена нито една концесия за строителство на значими инфраструктурни обекти, което според вносителите означава, че институтът на концесията не се използва ефективно, с което ние от ДПС сме съгласни. Споделяме необходимостта от въвеждането на нов подход при регламентирането на обществените отношения, свързани с предоставянето, изпълнението, изменението и прекратяването на концесиите с цел защита на обществения интерес. Законопроекта не е провъзгласен принципът на оперативна самостоятелност на публичните органи, което е признато в чл. 2 от Директивата и което налага принципът да залегне и в новия Закон. Необходимо е да се разграничат и предефинират дейностите и функциите на органите на централната и на местната власт. Предвиденият нов модел на процедурите създава възможност за пряк контакт между администрация и участник, което създава условия за корупция. Следва да бъдат предвидени мерки за защита в този аспект. По отношение на сроковете на концесии за строителство и услуги коригираният срок е достатъчен. За дългите концесии, националните и общинските, те трябва да бъдат одобрени от съответния представителен орган, като е разписан максимален срок само за концесии за ползване. Липсата на единен механизъм при определяне на концесионните срокове противоречи на принципната необходимост от обща регулация и условия за възлагане. При концесии за минерални води липсват изисквания за точно определяне на документите, които се подават по процедурата. Липсват и правила за спазване на документите от концесионната процедура за определен срок. И двата пропуска будят сериозно притеснение. С бъдещия Закон се нарушават правата на общините, защото с него се намалява процентът на концесионното заплащане, който общините могат да получат от държавата за концесия на държавни води на тяхна територия. От минимум 30%, размерът е намален на 30%. сдружение на общините в Република България, че процентът на концесионното възнаграждение, който се предоставя на общините трябва да се повиши, защото това ще позволи по-добро поддържане на прилежащата инфраструктура и ще стимулира бизнеса. За много общини минералните извори са са единствен фактор за растеж и развитие на местния туризъм. Впечатление прави, че еднакви по съдържание разпоредби от европейското законодателство са възприети различно в Проекта. Визирам основанията за отстраняване на икономическия оператор от процедурата за отстраняване на концесионер, разписани в чл. 60 от Проекта. Освен това въведените критерии за отстраняване са твърде общи, което може да доведе до административен произвол. Ние от Движението за права и свободи считаме, че приемането на Закона следва да бъде обвързано с отстраняването на посочените, макар и неизчерпателно, слабости и несъответствия, защото не подлежи на съмнение фактът, че че този Закон следва да създава гаранции за равнопоставеност и контрол при изпълнение и да предвижда общи критерии за участие в концесионните процедури, независимо от собствеността – държавна или общинска. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ахмедов. Реплики към изказването на господин Ахмедов? Не виждам. Преминаваме към изказването на господин Христов от парламентарната група на партия „Воля“. Заповядайте, господин Христов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Няма как да не кажа от мое име и от името на колегите ни от партия „Воля“ нашето задоволство от това, че най-накрая видяхме, че в Четиридесет може да се работи бързо, организирано и въпреки външния натиск да се следва един курс, който е заложен от управляващото мнозинство. За съжаление обаче това не се забелязва във връзка със закон за пенсии от 300 лв., във връзка със закон за увеличаване на работните заплати на учителите, на полицаите, на лекарите,

сериозно основание да се съмняваме, че няма да бъде използван за лобистки интереси; един Закон, срещу който остро се изказаха не една неправителствени организации, срещу който се изказа и голяма част от обществото, голяма част от колегите в залата и не на последно място – срещу който се изказа и президентът на Републиката. Стана ясно и при разглеждането в Комисия, че на мотивите на президента не е обърнато особено внимание, въпреки че аз считам, че до голяма степен сме длъжни да им обърнем внимание, най-малкото заради факта, че след като господин президентът веднъж е наложил вето с определени доводи и ние пък, от друга страна, бързаме този Закон да го гласуваме на първо и на второ четене, ако ние наистина бързаме, по всяка вероятност господин Президентът ще наложи ново вето, така че това ще ни отдалечи още повече от заветната дата, която сме си заложили и която е все пак условна – 15 юни, както стана ясно в Комисията на господин Кирилов. Много се притеснявам, че следващото, което ще ни се наложи да гласуваме тук, е удължаването на концесия на някой стратегически концесионер за 50, а защо не и за 100 години? И така, и така сме набрали инерция, искрено се надявам да не се наложи да приемаме законите на пакет, както се случва с този – за два дни минава през шест или седем комисии, за четири дни влиза в пленарна зала. Защо да не направим едни пакети от по пет закона, които са интересни и стратегически за управляващото мнозинство, да ги гласуваме за един месец и после да се разпуснем и да си черпим благата от свършения труд? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“). Не виждам реплики към изказването на господин Христов. Други изказвания? Заповядайте, Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „Обединени патриоти“ ще подкрепят така внесения вариант на Законопроекта. Какви са нашите мотиви? На първо място, този вариант на Законопроекта, макар и с малко като брой промени, за нас качествено променят текста, който беше внесен първоначално от Министерския съвет, отразява до голяма степен възраженията, които имахме в първото гледане на този Законопроект, когато вносител беше Министерският съвет, отразява, в интерес на истината, голяма част от възраженията на на опозицията сега в пленарната зала, включително и в една част от разпоредбите, съобразяват и част от мотивите, доколкото ги има в президентското вето, наложено обаче – подчертавам тук, по друг Законопроект. Гледаме два различни законопроекта, с различно съдържание, и това различно съдържание за мен поне е съществено. На първо място, в чл. 13 на този Законопроект се подчертава, че при запазена концесия, тоест това е концесия, която се изпълнява по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение. Концесионерът на такава концесия може да бъде само икономически оператор, при условие че най-малко 70 на сто че най-малко 70 на сто от неговите работници или служители са такива хора с увреждания, или хора в неравностойно положение. В предходния вариант това бяха 30%, което създаваше вече основателни съмнения за възможни злоупотреби, особено когато концедент е община и когато се изпълняват концесии, чийто обект не предполага голям числен състав на концедента. Много лесно беше примерно от едни 20 работници или служители, 7 от тях да бъдат назначени дори с чисто формални трудови договори и от тук нататък този концедент да се ползва с всички привилегии, с които се ползват концедентите на запазени концесии, предвидени в този Законопроект. Така че смятам, че в това отношение това е една еволюционна промяна, които са възприели колегите от ГЕРБ, за което ги поздравявам. На следващо място, в чл. 22 се предвижда императивно, а не диспозитивно участие на публичния съдружник, когато имаме публично-частно дружество, в управлението на това дружество. По този начин според мен много по-добре ще бъдат гарантирани именно обществените интереси, а не само с диспозитивната възможност, каквато беше по първоначалния проект на Министерския съвет. Абсолютно можем да кажем, че и промяната в ал. 7 на този законов текст, също защитава обществения интерес, а именно предоставените права върху недвижими имоти, които са предмет на непарична вноска от публичния сътрудник – отново говорим за публично-частно дружество тук, се смятат за предоставени до прекратяване на дружеството и не могат да бъдат обект на разпоредителни действия от страна на публично-частното дружество. Това е възможност и правило, което не беше установено и определено при предходния вариант, внесен от Министерския съвет. Смятаме, че по този начин безспорно се охранява общественият интерес, за който чухме доста критики как едва ли не в този закон по никакъв начин не е защитен и не е съхранен. Съществена е промяната, която се открива в чл. 33, ал. 2 от Законопроекта. Там имаме отново една императивна норма, императивна норма, която разпорежда, че при концесия за строителство и при концесия за услуги, концесионно възнаграждение се предвижда. В предходния вариант на Законопроекта, концесионното възнаграждение можеше да се предвиди, тоест можехме да имаме концесии, в които изобщо нямахме концесионно възнаграждение. При този вариант концесионно възнаграждение задължително следва да има и това следва точно от този императивен запис на нормата. В чл. 34, който може би е един от най-дискутираните текстове, свързан със случаите на концесии, които са със и над 35 години срок, също имаме въведени императивни норми, които задължително ни казват, че когато имаме такъв максимален срок на концесия и става въпрос за концесия, при която концедент е държавата, съответен министър по-точно, следвайки новите записи в Закона за концесиите, решението за концесия се открива задължително след решение на Народното събрание. Факултативната възможност, която съществуваше в предходния вариант, тук се превръща в императивна и при всички положение при такива концесии решението се взима от висшия законодателен орган на страната, което, смятам, че е добро разрешение, предвид факта, че България е република с парламентарно управление. Редно е в такива случаи да имаме задължително решение на Народното събрание. По същия начин стоят нещата и с общинските концесии, където имаме дори двоен веднъж, когато концесията е над 20 години, трябва да имаме решение на Общинския съвет, отново императивно въведено, и, втори път, трябва да имаме и решение, когато е над 35 години една общинска концесия, на Народното събрание, с което също се охранява общественият интерес. В чл. 64 също смятам, че се прави съществена промяна, като при концесиите без трансграничен интерес, концедентът задължително определя като условие за участие изисквания към професионалните и техническите способности на кандидатите или участниците или към тяхното финансово-икономическо състояние. Този текст в предходния вариант беше като една възможност, тоест при концесиите без трансграничен интерес изобщо да нямаме условия нито към професионални или технически способности на кандидатите, нито към тяхното финансово-икономическо състояние. С новата редакция на текста това става абсолютно задължително. Смятам, че в максимална степен тези изменения са законосъобразни, целесъобразни и защитават изцяло интересите на държавата и на обществото. Разбира се, Законопроектът, както всеки законопроект, нуждае и от някои допълнителни редакции на текстовете. Ние си запазваме правото да направим подобни предложения между първо и второ четене. Още сега мога да кажа, че ще направим редакция по отношение на сключените до влизане в сила на този Закон концесионни договори по отношение на възможността да се удължават

възможността да се удължават сключени по един стар ред доста, даже бих казал, много различен от този, който се установява със сега предложения Законопроект за концесиите. Ще направим, разбира се, и други предложения за промени, но като цяло с тези направени изменения и допълнения, с които накратко Ви запознах, ние ще подкрепим този Законопроект. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Митев, изслушах внимателно Вашето изказване. Вие вероятно сте намерили мотиви в този Законопроект да го подкрепите, тоест в рамките на това Народно събрание да окажете помощ на колегите от ГЕРБ за приемането на Законопроекта. Само че от изказването на вносителите аз разбрах, че това е същият Законопроект, който шест месеца е обсъждан в обществото, преди това още шест месеца – в Министерския съвет, преди това още няколко месеца – по комисии, и с това беше обяснено бързото приемане в рамките на 6 – 7 дни в сегашното Народно събрание. А Вие твърдите, че това е нов, коренно различен законопроект от този, който е върнал президентът. Въпросът ми към Вас е: ние гледаме този Закон, който е обсъждан няколко десетки месеци в обществото, в Министерския съвет и в комисиите, или гледаме друг закон, който Вие сте прочел, и виждате съвсем друг закон. Защото това, което аз съм прочел и това, което аз съм видял, е, че това е същият Закон, даже несъобразен с мотивите на президента. Въпросът ми към Вас е: Вие същия Закон ли четете, същия Закон ли ще подкрепите, или има някакво раздвоение на

Заповядайте, господин Байчев. във вида, в който се предлага. Лично аз съм гледал господин Митев в телевизионни предавания на една телевизия, когато той е бил недоволен от този Закон. И сега съм изненадан, че ние, като народни представители, които трябва да защитаваме позицията на държавата и на обществото, той не е обърнал внимание на философията на внесения Закон, а именно, че е насочен към защита на частния интерес и на концесионера. Концесии от този тип по-скоро ни връщат към Африка от средата на миналия век. Ние се превръщаме в донор на ресурси и на суровини. Къде тук е принадената стойност на тези суровини и ресурси? Къде са разкритите работни места,

Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Митев! Моята реплика е по повод дефинирането на публичния интерес по начина, по който го поставихте, и Вашето лежерно и позитивно отношение към конкретни текстове от Закона. Репликата ми се състои в един цитат 8 юли 2016 г.: „Това е вреден за България закон. Кабинетът да си върне 85 хил. лв., които е дал на адвокатската кантора за изготвянето му, и да ги дари за животоспасяващи операции. Концесията е инструмент на колониалното завладяване на света. Концесията е ограбване, експлоатиране на суровините и богатствата на една държава от друга. Вече 11 години пледираме за прекратяване на вече съществуващите концесии. Те нанесоха милиардни щети на нашата държава.“ Господин Митев, това е водещото изказване на лидер на Вашата формация в момента. Вие изразихте Ваше лично мнение или това

Благодаря, уважаема госпожо Председател. По реда на зададените реплики. Уважаеми господин Свиленски, това е Законопроектът, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители, не е законопроектът на Министерския съвет.

Байчев. Господин Байчев, това, което съм имал като позиции, аз съм ги изразявал и в Правна комисия при гледането на първия Законопроект, вариант на Министерския съвет, с колегата Емил Димитров – Ревизоро, и трябва да Ви кажа, че тогава, в интерес на истината, Вашите колеги от БСП на повечето обсъждания ги нямаше. Ако така ревностно си правите справки, можете да видите на второ четене на Закона за концесиите кой е единственият, който е вземал някакво отношение по този Закон изобщо. Не е от Вашата група, не е представител на БСП. По отношение на последната реплика и този цитат, аз смятам, първо, че този цитат се отнася до предходния вариант. Така беше и цитиран. Така беше и цитиран. Това е текстът, който е с вносител Министерският съвет. Аз неслучайно си направих труда да прочета промените, които, пак казвам, са малко на брой, но като качество на съдържание са коренно различни от това, което от това, което беше внесено от Министерския съвет. И променят философията на Закона. За съжаление, в краткото време на дуплика, нямам време да изнасям лекции защо се променя философията, каква е разликата между диспозитивна и императивна норма и какво е въвеждане на задължение. Що се отнася като цяло в духа на репликите и смисъла им, във философията на Вашите реплики аз оставам с впечатление, че едва ли не досега не сме имали закони за концесиите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Всъщност предметът на Законопроекта, зад големия дебат, в това число на Комисия, не знам защо и от представителите на Министерския съвет, шумно се говори за директивата и за концесиите за строителство и концесии за услуга, които са предмет на чл. 1, ал. 1. Но там днес за първи път господин Кирилов сподели, в ал. 2 е записано, че този Законопроект урежда условията и реда за възлагане на концесии за ползване на обекти публична държавна и публична общинска собственост, тоест ние вкарваме всичко. По чл. 2, колеги, това, което мен ме притеснява, за да вземем информирано решение и да бъдем на нивото на отговорността като законодатели, в чл. 2, ал. 4 е записана есенцията на Законопроекта: икономическата ефективност при управлението на публичната собственост. И може би още по-доразвито – икономическата ефективност при определянето на собствеността в защита интересите на гражданите и на обществото. Сигурно няма тук някой, който да не мисли, че става въпрос за българските национални интереси – и за строителството, и за услугите, които ще се възлагат на концесия. Ако ще се възлагат, да, има устройствен характер, но и за българския национален интерес, който касае публичната и държавна собственост. Смятам, че седемте колеги, които са подписали този Законопроект, са големи смелчаги, изключително смели

най-хубавия Закон за концесиите като публичност, откритост, регистър и други неща. Но има няколко въпроса, колеги, които стоят. Ние не направихме дискусия, аз казах и в Комисията, ще го кажа и сега: какъв ще бъде режимът по отношение на публичната собственост, по отношение на съществуващите 400 до 500 договорени концесии за находища занапред, те ще влязат ли в този режим да се удължават срокове и да стават вечни концесии? В това число и за тези 67 концесии, които са придобити от приватизационни сделки? Или те ще бъдат оставени да изтече срокът по стария Законопроект и ще влезем изцяло занапред с този Законопроект в действие, тъй като те, безспорно, са предмет и на други законопроекти? Самият Самият Закон за концесиите кореспондира с около 29 законопроекта и фактически той навлиза много надълбоко в икономическия интерес на страната. Стои още един въпрос. Аз съм голям привърженик на публично-частните партньорства. Смятам, че в съвременна България това е един от въпросите, с който може да се създават, чрез

в управлението на частната собственост, на публичния интерес, да наклоните повече към частния интерес. Трето, стои още един въпрос: в Директивата 2014/23 на Европейския съюз е възприето правилото за ограничаване срока на концесиите. Ние казваме: до определен срок и даваме по-широк марш с възможности – да, на органите по вертикала – дали общински съвет, Министерски съвет, Народно събрание, да се увеличава този срок. Пак ще кажа,

част от доброволното сдаване на суверенитета на държавата, е да дадеш националното богатство да се управлява за минимални стотинки. През месеците дойдем на дебата за държавния бюджет. Когато дойдем на дебата за държавния бюджет, ще видим графата – колко вземаме от концесиите? Сигурно ще питаме министъра какво занапред, в следващата година, по-добро ще дойде от концесиите? Това е нормално да бъде поставено като въпрос.

там на ход е общинският съвет. Общественият интерес е на общинския съвет, тоест обществен интерес на гражданите, на собствеността. Кое Ви кара да сложите кмета? кмета? Вие се намесвате в разместване на принципите на местното самоуправление. Изважда се, че концедент става кметът и общинският съвет. Това е грубо нарушение на самия устройствен закон, който е основен за функциониране на местното самоуправление.

Гражданите на България искат да знаят: ние отговорни ли сме като хора? Публичният, големият интерес за богатството на отечеството по ал. 2, който се управлява, означава ли, че ще дефинираме по-нататък вечните концесии? Този Законопроект прави ли отношенията – по отношение на строителството – да, на услугите – да, но на публичната и общинската собственост може би с много по-задълбочен дебат. Затова ние искахме и сигурно ще дойде време да поискаме дебати в залата по концесиите в отделните направления до каква степен те се ползват ефективно? Дори в момента, в който гледахме Законопроекта, се разпореди да бъде прекратен договорът за Оброчище

България освен своята политическа, културна, каквато и да е друга най-нова история – приватизационна, разбира се, има и своята, за съжаление, концесионна история в най-новото си време, когато, смея да кажа, че е записала най-срамните страници в последните 30 години. Всички, които са наблюдавали отблизо работата на Четиридесет и третото народно събрание си спомнят, че броени минути преди да завърши, много набързо беше гласуван върнатият от президента Закон. Тогава оправданието беше, че под заплаха от транспониране на приложимото европейско законодателство това трябва да стане. Това е така, но предложеният Законопроект, уважаеми вносители, има несъответствие с приложимата директива. Бих си позволил накратко в пет точки да обоснова как виждате Вие благото от концесиите, не че това е порочна дума, но съдържателна. Тук виждаме нещо друго. Между другото, госпожо Председател, уважаеми колеги, редно е да уточним кой е вносителят, защото на съвместно заседание на Комисията по регионална политика,

Както казах, Законопроектът предвижда принципът за прозрачност да бъде ограничен. Законопроектът за концесиите не дава ограничение и ясни правила в кои случаи със закон може да се ограничи прозрачността. Това означава ли, колеги, че в конкретния случай Народното събрание адхок може да избере за конкретна концесия или за определен тип концесии да ограничи принципа за прозрачност. Текстът, с който се ограничава прозрачността, смятам за изключително критичен. Вторият сериозен порок на Законопроекта е, че ограничава принципа на местното самоуправление. Някои колеги казаха няколко думи по този въпрос. Ще се върна отново към условията на Директивата. Приложимата европейска директива изрично указва, че се признава принципът на оперативна самостоятелност на местните органи. Това е много ясен текст и европейски принцип. Но Законопроектът дава възможност на държавата да влияе на органите на местното самоуправление относно условията, при които се възлага концесията, имайте го предвид. Това са случаите, при които общинските концесии за възлагане на строителство или услуги са със срок по-дълъг от 35 години. В тези случаи при откриването на процедурата за възлагане на концесията е необходимо, забележете, решение на Народното събрание. Забравихме ли текста на чл. 2 от Конституцията на Република България, в който: „Република България е единна държава с местно самоуправление. …“? Според мен сме го забравили. Самата Конституция определя, че общината има право на собственост, респективно, да се използва в интерес на местната общност. Кой е върховният орган по отношение на местното самоуправление? Колеги, това е общинският съвет, а с така предложения Законопроект Вие създавате предпоставки за пряко влияние на Народното събрание – друг тип власт, в самостоятелността на общините, и правото на общините да се управляват и разпореждат със собствения си ресурс. На трето място, Законопроектът създава възможност за вечни концесии без ограничение на срока на концесията. Всъщност, първо, Законопроектът определя, че максималният срок за концесия е 35 години. Това е вярно. Този условно поставен срок може обаче да бъде преодолян след решение пак на нас, на Народното събрание, като няма посочен максимален срок за представяне на концесията. Тоест Народното събрание може да реши 200 или 300 години. Посоченото означава, че парламентарното мнозинство може да даде зелена светлина на един-единствен икономически оператор да се възползва от публично имущество, от публични капитали и активи, без значение държавни или общински са те, за неоправдано продължителен срок. Смятам, че няма разумен човек в тази зала, който да подкрепи това. Това е реална предпоставка, извинявайте, за злоупотреби и даване на концесии на приближени икономически кръгове, които да бъдат облагодетелствани за сметка на държавата и за сметка на местната общност. Бих казал, че това дори не е родово-феодална, а родово- племенна поправка, защото ние си познаваме добре държавата, познаваме си и традициите, и маниерите, и е излишно да се убеждаваме в това. На четвърто място, изключително притеснителен и в разрез с правовата

не Ви ли светва някаква червена лампа? Министерският съвет е лишен вече от водеща позиция по възлагане на концесии, а нали това е органът, който ще балансира публичния интерес независимо кой е на власт и пряко ще защитава някакъв устойчив модел на развитие. Ситуацията при възлагането на общинските концесии не е по-различна. За разлика от сега действащия Закон за концесиите, който, както и да го наречем – добър или лош, предлаганият Законопроект предвижда, че общинските концесии ще се възлагат след решение на кмета на общината. Точка по въпроса. Предложението на чл. 17, ал. 3 от Законопроекта за концесиите противоречи на общия принцип – че управлението на общинското имущество се осъществява от общинския съвет. Тук има много колеги, които пряко са работили в общинска и местна власт. В заключение – предложеният от Вас Законопроект има и други недъзи: създава се обоснована възможност за разделяне на концесии; не се поставят нито минимални, нито максимални условия за професионални или технически възможности като условия за допускане на участие в концесията; не се създават ясни правила при какви условия могат да бъдат възлагани концесии. Така верига хипермаркети няма проблем да кандидатства за концесията на летище София, четейки пряко този Закон, и няма да има колизия. – Вие ще ме репликирате – че с предложения Законопроект за концесиите не се цели прозрачност и публичност, а лобизъм и корпоративни интереси; не се цели децентрализация на местната власт, а феодализация; не се гарантира националният интерес, а глобална приватизация; не се планира стратегия за конкурентни предимства и растеж, а път към колониален слугинаж. Колко голяма трябва да бъде, уважаеми колеги, тази малка България, за да й посягаме още

Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много противоречиви мисли се изказаха от тази трибуна с цялото ми уважение, господин Костадинов, хубаво някой Ви го е написал, обаче трябва да вникнете малко повече в това, което се изказвате. И ще ви кажа само две от нещата, които ми направиха най-яко впечатление, които си противоречат едно с друго. Първо, казахте, че Вие сте прочели ветото на президента и че едва ли не се нарушава принципът на прозрачността и така нататък, а пък после казвате, видите ли, как Народното събрание ще се бърка в местната власт. Извинявам се, как тогава ще ограничаваме публичността и прозрачността при даването на такива концесии, особено за тези с по-дълъг срок над 35 години, при положение, че ще минават със санкция на Народното събрание? Ако има по-прозрачен орган в тази държава, заповядайте и кажете кой е той. Тука са всички парламентарни групи, било опозиция, било управляващи, всеки ще има възможност да се изказва дали е целесъобразно процедурата да започне или не. Няма по-прозрачно място от тази трибуна в държавата и обвиненията, че едва ли не има нарушаване на прозрачността, са абсолютно нелепи. След това казвате така:

и то при положение, че има доста така разписано внимателно процедура, по която дава определени критерии кои фирми могат да участват и не могат да участват за съответната концесионна процедура според зависи от предмета на дейността. После казват обаче така: една верига хипермаркети ще може да участва в концесия за взимане на летище. Не, напротив, точно първото нещо, което казахте и всъщност е най-важното, е, че когато започва процедура, възложителят може да определи общи критерии какви компании какви икономически оператори ще са подходящи, за да могат да участват примерно да изграждат път. Това трябва да са компании, които са правили, имат опит с това нещо, имат ноу хау. Така че двете теории са абсолютно противоречащи си една на друга. Благодаря Ви.

че в Закона за концесиите няма нищо лошо – нито в сегашния, нито в предишния според мен. Но според Вас може би има нещо лошо в предишния и се притеснявате по какъв начин ще прилагате новия. новия. Сега ще Ви дам малко данни. Пристанищен терминал „Леспорт“ – договорът е сключен май месец 2005 година, от министър Николай Василев; фериботен терминал Силистра сключен 2006 година, 30-годишен договор от министър Петър Мутафчиев; пристанищен терминал Свищов – договорът е сключен 2007 година от министър Петър Мутафчиев за срок 31 години; пристанище терминал Балчик договорът е сключен 2005 година със срок 25 години, министър Петър Мутафчиев; пристанищен терминал Оряхово – договорът е сключен 2007 година, 25 години, министър Петър Мутафчиев; пристанище терминал Сомовит, влязъл

35-годишен договор – и предишният договор беше 35-годишен, министър Данаил Папазов; пристанищен терминал Несебър, 35 годишен договор, министър Данаил Папазов. Уважаеми колеги, за какво говорим? Това са само факти. Надявам се, че ще млъкнете и ще си понесете отговорността оттук нататък, а не да скачате и да говорите нелепости от Народното събрание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И нещо много важно искам да допълня:

Ще почна с техническите изисквания – чл. 66 изчетете го, той е огромен текст, повече от две страници. Те са абсолютно задължителни за абсолютно задължителни за случаите, когато концесията е с трансграничен интерес. Направихме ги абсолютно задължителни в случаите, когато концесията е е под критерия за трансграничен интерес. Така че навсякъде това е доминиращо изискване заедно с финансово икономическите показатели. Много исках да мълча за концесиите за добив, но и Вие се плъзнахте по линията на вечните концесии. Подробно ще обясня и на вас, и на госпожа Дора Янкова, как се завладява мина за вечни времена, ще Ви обясня схемата в Оброчище и ще Ви питам: кога и в кой момента

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Ненков, господин Иванов, господин Кирилов! За разлика от Вас, аз съм категорично на мнение, че Вие като хора с висок парламентарен и богат опит сами си пишете нещата и те не са продукт на някакво външно влияние, за разлика от нас, както казахте. Също така Вие четете и разсъждавате много по-бързо от нас, но може би именно защото сте по-отдавна по-отдавна парламентаристи. Подкрепям, няма да се противя на това Ваше твърдение. В същото време искам господин искам господин Иванов този дълъг списък, който изчете, ако може да го предостави като информация на всички народни представители, но да го стойности, защото стойността на всичко изчетено… В държавата влизат над 20 милиона лв.,

Извинявайте, колеги, първата концесия за добив на злато в Трън! Искам да видите духа на законодателя, на закона на държавника: 50% от добива на злато остава за държавата и 50% държавата изкупува на международни пазарни цени. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Кирилов, може би с репликата, която направихте, дойдохте на моето изказване, че трябваше да направим анализ на концесиите. И тези, които са опорочени, които не са в полза на българския интерес, да вземем едно решение, отговорност и да ги прекратим, и да ги пуснем по процедурата на този закон, защото който е дал за концесии, които не са в полза на Националния интерес, и които в момента… Нека да направим, да прегледаме този списък от 500 концесии! Нека да прегледаме концесиите, които са давани от правителства, където БСП е участвало, да видим в целия преход как те са позиционирани. Нас това не ни притеснява. Ако ние сме на нивото на отговорността като хора, които регулираме обществения и публичния интерес, дайте да го направим. Ето затова смятам, че Вие дойдохте на моето: можехме да направим анализ на всички концесии, да кажем, че всичко ще бъде занапред. За мен ще бъде много интересно от тук занапред, тези концесии, които ги изчетохте, ще ги сложите ли по-нататък в списъка на вечните? Ще го следя! Ще го следя много внимателно и ще видим как прелива от пусто в празно общественият интерес, за съжаление. Дайте да се съсредоточим и хората да кажат, че ние пазим и браним действително обществения интерес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Янкова. За изказване – господин Ненков, заповядайте.

безспорно сега гледаният Закон за концесиите е считан за структуроопределящ. Структуроопределящ, изобщо за развитието на българската икономика и, от друга страна, за обществено-икономическите отношения в страната. Разбира се, две са основните причини, по които трябва да се търси аргументация за приемането на този Закон. Първата, разбира се, е изискването на Европейската директива, където България, естествено, е в закъснение и не би било целесъобразно ние да влезем и да плащаме милиони евро за това, че не сме си свършили работата. Но тук много ясно искам да подчертая, че не може първата причина да бъде и не смятам, че тя е най-важната, а втората е много по-съществена. Втората причина за приемането на този Закон е, че наистина практиката до този момент – без да се замерваме с излишни обвинения кой, коя концесия, какво е дал… Колегата Станислав Иванов преди малко – това, което прочете, не каза, че са лоши всички концесии, не го е казал това нещо. Той просто прочете концесионни договори, сключвани по сега действащия Закон, когато Вие сте били управление. Но не е казал, че са лоши! Сигурно някои за тях са лоши, сигурно има корупционен натиск в обществените поръчки и сега, сигурно е имало и преди, сигурно има обществен натиск и в тези концесии – корупционен такъв, но това не означава, че ние не трябва да вървим в усъвършенстването на нашето законодателство. Факт е – и втората причина също за приемането и за гледането на този Закон, е фактът, че до този момент ние нямаме нито една, забележете, нито една концесия за построяването на голям инфраструктурен обект, където, разбира се, оперативният, строителният риск да бъде в ущърб – за сметка на икономическия оператор, което означава, че сега действащото законодателство не е достатъчно гъвкаво. То не създава такива условия и ред за предоставяне на концесии – такива, които хем, от една страна, да са в интерес, в полза на възложителя, хем, от друга страна, да са в полза и интерес на самите икономически оператори, и това, като добра симбиоза, трябва да бъде в полза на обществото. Факт е, че до този момент ние имаме голям пропуск именно в тази част, в тази материя. Другата голяма причина, която пак е свързана с това нещо, е, че ние трябва да си отговорим ясно на въпроса: след 2020 г., при положение че на всички ни е ясно, че след края на тези на тези оперативни програми, парите, особено за инфраструктура, рязко ще намалеят, което обуславя, както Вие казвате, „бързането“, а според мен закъснялото приемане на такъв Закон, който наистина да даде някаква нова рамка и да усъвършенства именно тези отношения между възложителя и икономическите оператори. Защото след този програмен период би било трудно, и със сигурност има такива обекти – било пътища, било магистрали, други големи структурни обекти, които… Летище София е съвсем различна тема, ще стигнем и дотам. Но такива инфраструктурни обекти, в които държавата най-малкото няма да може да си позволи да инвестира такива средства и при едно добро намиране на добър баланс между интереса на възложителя и на икономическите оператори, то тези проекти биха били възможни да се случат. Защото, ето виждате сега, примерно една за която са необходими над милиард, не знам колко е точната крайна сума, сигурно над милиард лева, тези пари ще дойдат изцяло за сметка на българския данъкоплатец – няма оперативни програми, няма откъде да бъдат финансирани, и ние ще трябва да ги платим от нашите данъци. Защо да не използваме интереса на частни инвеститори именно и за изграждане на такива обекти? До този момент ние не сме го направили това нещо. Ще Ви дам един прост пример. Ако погледнете малко по назапад и ще видите как примерно тунелът под Ламанша е даден за 99 години ползване и английско-френският консорциум, който го е изградил за негова сметка, си поема всичките – и оперативни, и строителни разходи, рискът е за него. Дали за тези 90 години той ще успее да си възвърне инвестицията със съответната печалба, рискът си е изцяло за него. Но тук не трябва да ни плаши цифрата 99 години, няма нищо лошо в това нещо. Няма нищо лошо! Хората са го измислили много преди ние и очевидно ние се забавяме. И аргументът, видите ли, че се бърза да се приеме – това не е вярно. Това е Законопроект, който от края на 2014 г., е за обществено обсъждане, минал е процедура през Министерския съвет, минал е на две гласувания, има президентско вето, пак е гласуван, и просто това са несъстоятелни аргументи, по-скоро се търси опит за… Аз разбирам, логично е, опозиция сте, трябва да търсите винаги обратната страна на монетата, но в крайна сметка ние тук трябва по-скоро да се обединим около това как максимално да усъвършенстваме това законодателство, да регламентираме да е максимално прозрачно, максимално честно, да се търси добрият баланс между възложителя и оператора, но не просто да казваме – не, не трябва да се приема този Закон с несъществуващи аргументи. Защото тук не мога да не отбележа и президентското вето, в което така Вие така дословно цитирате – в крайна сметка във ветото на президента няма нищо абсолютно конкретно, общи фрази. С цялото ми уважение към президентската институция, в крайна сметка Вие си спомняте добре, мотивите се забавиха много повече, отколкото когато беше направен самия акт на вето. Да, президентът е осъществил своето правомощие като такъв и е наложил вето, но в крайна сметка очевидно забавянето на тези аргументи за налагането на наложеното вето говорят от само себе си, че очевидно не е бил 100% сигурен относно относно мотивите за налагането на ветото. Но ще спра дотук. Разбира се, президентът си има своите правомощия и ние няма как да му ги оспорим. И когато сега пак внасяме този Законопроект, имаше наистина детайли, които бяха изчистени от първоначалния – било то за сроковете, било за начините на носене на риска, и така нататък. Смятам, че в този си вид Законът гарантира една много сериозна прозрачна процедура, изключвайки Европейската директива, с която сме се съобразили, но гарантира едно много, много високо ниво на процедура, която да доведе наистина до някакъв баланс, защото до този момент факт е, че на тези концесии се явява един кандидат или изобщо даже няма кандидат, означава, че и самите възложители, било общинари или държава, не са си свършили работата. Именно тук трябва да се отбележат тези две нововъведения, именно тези състезателни диалози и договаряния, които водят до откритата процедура в крайна сметка. В тези моменти, примерно, давам как възложител – било община или държава, изхожда от някакъв икономически интерес и направи един финансово-технически проект, обаче това е от неговата гледна точка. От гледната точка обаче на частния инвеститор това не е точно, това не са необходимите параметри, с които да излезе неговата сметка. И именно заради това до този момент повечето такива икономически оператори пак не са участвали в такива концесии. Именно в тези процедури по предварително още повече ще се изчисти рамката – финансовата, техническата, икономическия модел на проекта, за да може, когато вече се стартира откритата процедура, не просто да симулираме, че правим такава, а наистина да се явят международни, разбира се, български фирми, които да отговарят на определени условия, и наистина те да имат интерес да участват и да се борят с по-добри условия. Колеги, наистина ще завърша тук. Сигурно още много може да се каже. Апелирам към Вас да да приемем Закона на първо гласуване. Сигурно и Вие имате добри предложения между първо и второ гласуване. Няма нищо лошо. Хайде да усъвършенстваме това законодателство. Ние Ние не бързаме, ние много се забавихме да направим това назад в годините, за да може наистина, когато говорим за икономически растеж, за икономическо развитие, за привличане на частен капитал, на чуждестранни инвестиции, думата „концесия“ не трябва да бъде мръсна дума, а напротив, ние трябва да се опитаме да развием тази институция и занапред да търсим именно икономически възход на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ненков. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Свиленски, заповядайте за изказване.

реплики.) Не разбрах кой е вносител. В Транспортна комисия зададох ясно въпроса: „Български пощи“ могат ли да бъдат концесионирани? Този Закон дава ли възможност да се концесионира универсалната пощенска услуга и изплащането на пенсиите на всички български пенсионери? Половината представители казаха, че не може, другата половина се усъмниха в тяхното становище, а мнението на заместник-министъра беше категорично и това го има в стенограмата, че: „Законът не дава тази възможност“.

Затова беше нашето искане тук да присъства министърът на транспорта. За съжаление, той не дойде. Притесненията ни са, че с приемането на този Закон, със сключването на такива концесии ще стигнем до случая на концесията в Пловдив, за който всички знаете

за какво става въпрос по случая в Пловдив, като си мислех, че колегите са достатъчно информирани по случая. Сега ще обясня на Вас, а с това и на цялото Народно събрание. Уважаеми колеги, става въпрос за концесия, в която държавата е инвестирала повече от 12 млн. лв. за изграждане на бензиностанция, автомивка, терминали (реплики), 70 дка площ

Иванов.) Това са нашите притеснения как се ощетява държавното имущество, как се ощетява държавната собственост именно с такива концесии, които, господин Иванов, чакам да ми ги прочетете в някой списък. този обект е направен с европейско финасиране, изграден е с европейски пари и ще бъде подарен всеки момент – тези седмици, на една

а сега и цялото Народно събрание. За това искаме този Закон да не бъде приеман, защото съдбата на летище София – някой каза летище София било „друга бира“, но на летище София предстои концесията по Вашите предизборни програми. Там концесията е за

Уважаема госпожо Председател, изглежда, че аз или колегите от залата не можем да разберем какво гледаме. Сега действащия в момента Закон за концесиите е приет от правителството на Сергей Станишев. По този закон в момента се правят изказвания, че е направено предложение за някаква концесия, а не закона, който е предмет на настоящо разглеждане на първо гласуване. Ако ще гледаме закона, приет от правителството на Сергей Станишев, тогава да дебатираме, да поставите да поставите на дебат концесията на летище Варна – за 35 години, концесията на летище Бургас – приет по този закон, а не една концесия по един действащ в момента закон. Разбирам, че страшно много на колегите им харесва действащият в момента Закон на правителството на Станишев, но много Ви моля, не им давайте възможност да говорят за един Закон,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Обръщам се към Вас заради начина, по който опозицията спечели три минути за дуплика чрез подаване, което беше някакво квази подобие на реплика. Всъщност нямаше никаква реплика, а имаше указание: „господин Свиленски, разкажи еди кой си случай!“ (Шум и реплики За да бъдем коректни при отчитането на времето, настоявам, госпожо Председател, да се отнеме екстра времето, което неправилно беше предоставено за тази така наречена „дуплика“. Иначе и ние ще започнем да правим същия номер. Имаме 20 минути, ще се прехвърляме през всяка една минута, ще си подаваме репликите и ще спечелим поне още 1 час. Благодаря Ви, господин Кирилов. Занапред това няма да се допуска, но, естествено, аз няма как да знам каква ще бъде репликата и колко ще бъде дълга. Всеки има право на 2 минути реплика. Заповядайте, господин Свиленски. Но благодаря Ви за процедурата все пак.

бъдете така добра да не им давате възможност да обясняват за летище Варна и да го сравняват с летище София, тоест да заблуждаваш колегите, обръщайки се към Вас, защото случаят в летище Варна

народните представители да бъдат манипулирани. Разликата между двете концесии е от тук до небето. В едната е инвестирала държавата, а в другата е инвестирал частен инвеститор.

внасям корекция в изказването Ви и си вземам бележка от всички направени процедури по начина на водене. За изказване – господин Добрев. Нека да се редуваме – Вие имахте изказване, господин Добрев, сега ще бъдете Вие. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Слушам колегите от ляво и не мога да повярвам на ушите си. Те дават примери за злоупотреби в концесиите! Точно Вие, колеги, от ляво, на които да припомня, че във Вашето управление, в кабинета Орешарски дадохте на концесия една трета от Черно море на България

Разликата между 200 хил. евро и 80 млн. евро е 400 пъти! За да не давам само един пример, да кажете: „Ами, измисли нещо друго!“, ще Ви дам още един пример. Помните ли имахме Временна комисия, която беше за установяване на фактите и обстоятелствата от концесията в Бобов дол? Помните ли я тази Временна комисия, с която сега се занимава прокуратурата? Какво се оказа там? Че държавата е прехвърлила безвъзмездно, без пари – тогава казахме, срещу 1 лв. Оказа се, че е без пари. Държавата, с решение на Министерския съвет, въпреки отрицателните становища на Министерския съвет, на Министерството на икономиката, на всички възможни институции – отрицателни становища към Министерския съвет, се прехвърлят права и то не влезли в сила права, на една частна фирма, безвъзмездно. И няколко месеца след прехвърлянето на тези права, частната фирма ги продава на друга частна фирма за 35 млн. евра. Но парите влизат в първата частна фирма, която, първа частна фирма, между другото, ако си спомняте, беше свързана с един, който в медиите наричаха „Паргов“, който, мисля, че също е от лявата страна на залата. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Близък, приближен до лявата страна на залата. залата. Колеги, Вашият проблем с този Законопроект не е в нещо друго, не е в евентуалния риск от злоупотреба или нещо от сорта. Вашият проблем в този Законопроект е, че той създава правила, с които примерите, които Ви дадох, не могат да се случат. Създава правила и не могат да се случат тези примери. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Дори и да дойдете на власт няма да имате възможност да направите нещата, които сте правили в миналото. По същество да кажа няколко думи за Законопроекта. Законопроектът е работещ Законопроект, който ще даде възможност частният сектор да инвестира в публична инфраструктура –възможност, каквато частният сектор е нямал в последните 30 години. За пръв път ще дадем възможност на частния сектор да инвестира в публична инфраструктура и то с ясни правила и критерии, които никой не може да заобиколи. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Добрев!

по времето на правителството на тройната коалиция – 2006 г., когато се прие Законът за концесиите, коя беше една от най-големите планови, стратегически концесии, която развиваше МРРБ? Не беше ли по отношение на магистрала „Тракия“? Какво предвиждаше тази концесия? Не беше ли опит тази концесия да се даде на

Зад португалците кои бяха? Господин Добрев, държа и настоявам да обясните да обясните тези обстоятелства, както и като министър Вие не казахте какъв пик от концесии сте заварили – виждате, 2006 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Добрев! Бяхте министър на икономиката и енергетиката и бяхте много информиран, и продължавате да сте много информиран човек. Държахте в ръцете си информацията за природния ресурс. Вие склонен ли сте Народното събрание да направим преглед на концесиите, на тяхната ефективност и да сложим край на тези неща, които тежат на българското общество? Защото – от пусто в празно. Сега ми идва още нещо, за което няма да Ви питам. Спомням си при концесията на „Тракия“ един млад момък в кабинета на министър

Уважаеми господин Добрев! Искам да направя едно уточнение. Идеологиите – лява или дясна, в по-широк смисъл и партиите, концесии не раздават. Винаги отговорността е лична, винаги тя е субектна. Когато говоря с болка за концесиите, това не е някакъв политически фалш. Подкрепям това, което каза Дора Янкова, че е абсолютно необходимо по този срамен за България въпрос – как са изтекли много концесии, да има такъв консенсус. Лошо впечатление ми прави следното. Винаги, когато влезем съдържателно в някакъв спор, когато започне дискусия по същество – на второ четене ние ще положим много усилия да прецезираме Закона, но на първо четене очевидно имаме във философията на законодателството разминаване и това не е срамно, не е позорно. позорно. Когато си кажем ясно, че сме против не може да давате политически контекст. Иначе, нека прокуратурата, Вие сте по запознат с действията на прокуратурата, лично да търси отговорност за това, което всеки лично е свършил. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Костадинов. Господин Добрев – дуплика.

уважаеми колеги! Всъщност колегите от БСП се подведоха по моето изказване. Аз като политик и като човек, седящ на тази трибуна, имам право да развия каквато си искам тема, но тя не беше по същество. същество. Концесиите, които аз дадох като примери, се разглеждат в Закона за подземните богатства, а не в Закона за концесиите. Така че, колеги, тъй като ми задавате реплики, свързани със Закона за подземните богатства, хубаво е да прочетете Закона за концесиите, за да видите, че той изключва подземните богатства. Тъй като репликите от страна на БСП бяха свързани със Закона за подземните богатства, ще Ви дам още един, много хубав пример. Спомняте си много добре в Мадан имаше едно предприятие „Горубсо“ – Мадан, което фалира, където хората протестираха, бяха месеци наред без заплати. Повече от 6 месеца стояха без заплати. Тогава намерихме начин да решим проблема и не само, че „Горубсо“ – Мадан заработи, а се отвориха две нови находища, ако си спомняте – „Шахоница“ и „Печинско“. „Шахоница“ и „Печинско“. В тези две нови находища концесионерът плаща максималното възможно по закон концесионно възнаграждение от 4% от оборота за разлика от концесиите, които са раздавани преди това на процент, процент и половина. Има приватизационни сделки по под 1%. Не само че се разкриха нови работни места, нови находища за подземни богатства, а и концесионното възнаграждение, което се плаща, е 4% и нагоре. Господин Кирилов, много съжалявам, ще Ви разочаровам.

с процедурата за концесията на магистрала „Тракия“. Това обаче, което си спомням, е, че бяха предвидени някакви милиарди левове или евро да се дадат отново на фирми без никакъв опит – доколкото си спомням от Португалия,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не допускайте от трибуната хора, които бъркат хронологията и събитията. Нека да се уточним.

За онзи кабинет, дето едно момче стояло, беше шеф на кабинета на господин Паскалев. И аз съм го виждал много пъти. Да стане и да си каже. Като е бил против, да е възразил. Благодаря. Благодаря Ви, господин Генов. Няма как да не давам думата на колегите народни представители. Лично обяснение? Първо господин Стойнев или господин Кирилов? Заповядайте, господин Кирилов. (Ръкопляскания, Господин Кирилов беше по-настоятелен от Вас, ще Ви дам думата Да припомня факти и обстоятелства. Не намесвайте и не петнете Паскалев! Паскалев беше противник на всеки един опит на италианци, португалци, та дори и на царя. Той затова напусна, в интерес на истината, да се възражда по какъвто и да е начин въпросната концесия. Решението за концесията беше взето много след като Паскалев подаде оставка от кабинета на тройната коалиция. Няма да споменавам името на министъра, защото той вече е покойник. „Бог да го прости“! Той внесе Проекта за решение от Министерския съвет, но като търсите момчето проверете в Деловодството и в електронната справка на Върховния административен

Благодаря на господин Добрев, че припомни вярното решение за магистрала „Тракия“, не концесия. Вие изменихте Закона за концесиите, за да може да платите, за да може да плащате за непостигнат трафик само заради това изменихте Закона през 2006 г. Вярното решение е това – с европейски средства, със собствени средства и затова, уважаеми колеги, затова не плащаме по 50 лв.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Ще бъда съвсем кратък. Уважаеми колеги, понеже се опита да се направи опит за провокация, в крайна сметка това, което се даде като пример, касае Закона за подземните богатства. Хубаво би било този Закон за концесиите – и ние сме настоявали да се гледа и Законът за подземните богатства, защото тогава Ви уверявам, че наистина щяхме да намерим според мен и най-правилното решение, защото този Закон също трябва да бъде пипнат. Но остро възразявам срещу инсинуациите, че едва ли не се приписва това бъдещо находище надолу да го има изцяло на ГЕРБ, защото не е така. Вие може да попитате за извършената работа за това, което сме дали като подкрепа, за разговори за много неща, които бяха забатачени от Вас, които след това ние оправихме. Това, че не сме ходили по медиите, че не сме се обяснявали, не означава, че не е работено именно по това находище, защото и президентът на „Тотал“ е е наясно за това, което се свърши и пълната подкрепа, която са имали. Второ, нека да не забравяме, че имаше едва ли не вътре, около Плевенско, ще потекат едни реки от петрол,

КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев. Сега ще Ви дам думата за начина на водене. Само да Ви кажа, че в момента гледаме Закона за концесиите. Не се отклонявайте, моля! Заповядайте, господин Ерменков, и после – господин Добрев. Уважаема госпожо Председател! Тук, преди малко, господин Лазаров Ви помоли във всичките дискусии да се придържаме към темата, която обсъждаме в момента.

След което нарушихте Правилника с даването на лично обяснение за определението, че едно момче е било началник кабинет на министъра. Това засегна ли го с нещо, обиди ли го, че той стана да вземе думата? (Шум и реплики.) Или е някаква форма и начин да вземеш думата и да започнеш да се оправдаваш за неща, за които може би имаш основание, може би нямаш. Господин

Това е друга тема. а да видим наистина дълбоките грешки в този Закон, който се предлага – поне според нас с политически оценки, и върху тях да се съсредоточим и там да търсим аргументите „за“ и „против“, а не в миналото или някога, когато нещо се е случило и някой си го е интерпретирал, както трябва. Много Ви, моля иначе изпускате заседанието. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков за съвета. Само да кажа, че дадох думата на господин Кирилов, който не беше по име споменат, но по същия повод дадох и думата на господин Стойнев, който също не беше споменат по име. Господин Добрев, заповядайте. За начина на водене ли? Заповядайте. Госпожо Председател, позволявам си да Ви отправя остра забележка за това, че давате възможност за процедура по начина на водене, в която някой да говори по същество и дори не по този Закон, а по друг Закон, за който аз пръв започнах да говоря. Предлагам да се върнем към темата. Моето изказване беше провокирано от опита да се даде някакъв лош пример за концесия с летище Пловдив и да обърна внимание на колегите, че е по-добре да не влизаме в този

Много Ви се радват колегите, не знам какво сте намисли да кажете – сигурно ще бъде интересно. Прощавайте за момент. Нека да поздравим – наши гости са група от област Добрич.

По отношение на Закона и начина, по който беше вкаран. Ясно е, че вносителите не признават мотивите на ветото и не вземат отношение по тях. Искам да обърна внимание, че, колеги, не сте прави. Последният мотив на ветото на президента гласи, че: „Не е проведено достатъчно обсъждане в Народното в Народното събрание и в обществото“. Нека да Ви припомня как прочете Комисията по околна среда при разглеждане на Законопроекта. Вносителят господин Кирилов, при зададените му въпроси от страна на депутатите от БСП отговори, че той не е вносител, той е само фиктивен вносител – реалният е Министерският съвет, и той не може да отговори на въпросите и трябва да изчакаме представителите на Министерския съвет. Представителите на Министерския съвет не дойдоха и логично от БСП предложихме да отложим заседанието за следващата седмица, за да може да поставим нашите въпроси. На този въпрос ни казаха – не, преминаваме към гласуване

Аз като юрист – може би съм млад, може би ми липсва опит, но си задавам въпроса: каква е тази магическа функция на вносителя: когато му задават въпроси народни представители, той не може да отговори, защото не е вносител, когато трябва да гласуваме, изведнъж той става вносител и може да гласуваме. Това звучи смешно и щеше да бъде смешно,

Изказване? Господин Кирилов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Преди да пристъпя накратко по същество спрямо Закона, искам да кажа, че няма как да съм няма как да съм казал твърдените неща, защото никога не съм ходил на Екологична комисия да докладвам този Законопроект.

По никакъв начин нямайте съмнение, че вносителите стоим изцяло зад Законопроекта, който беше приет като Закон в 43-то Народно събрание. Ние нямаме нито колебание, нито по никакъв начин сме правили някакви шизофренни твърдения да се разграничаваме от онзи Закон и от този Законопроект. За нас законодателната логика е вярна, последователна и непрекъсната. Приехме един Закон в 43-тото Народно събрание – да, под натиска на времето, но свършихме работата, която се изискваше от нас като законодателен орган, при това смятам, че я свършихме прекрасно с оглед политическата ситуация, която беше в последните няколко дни и при изтичащ мандат и легислатура на 43-то Народно събрание. Много настоятелно питате за съобразяване на ветото на президента. И тук моля внимателно да бъда чут. Ние сме неглижирали волята на президента. Уважаваме я. Да, беше в неподходящ момент изразена, беше му за пръв път, създаде се усещане и впечатление у обществото, че това е чисто предизборен ход, за да се създаде определена политическа преднина на някой от участниците в изборите. Нека всичко това, колеги, да го забравим! В част от дебатите в комисиите е коментирано едно или друго от твърденията на президента, в мотивите на президента. Аз няма да влизам в подробен коментар. Колегите от Министерския съвет, на които благодаря, че са тук и в този дебат, са направили подробна разработка на твърдение, кореспонденция с правна норма и мотиви защо не може да се отрази това, но не искам да влошавам междуинституционалния диалог тук по тези аргументи, не искам да казвам нещо, което би могло да звучи присмехулно или неуважително към правната мисъл на някои от служителите в президентството. Ще направя обратното: ще отправя покана към президентството, към правния екип, ако се приеме този Законопроект на първо четене и пристъпим на работа към второ четене, съответно с предложения между първо и второ четене, доколкото отговарям за организацията на работа на Правната комисия. Оттук правя покана към правните експерти на президентството да вземат и да участват във всяко едно всяко едно от заседанията, всяка една от формите, ако се наложи да правим работна група, нека да участват в работна група, ако сме директно на дебата на второ четене в Комисията, нека да заповядат на този дебат. Смятам, че това по никакъв начин няма да наруши разделението на властите, а напротив, ще помогне за подобряване еднозначността в публичната интерпретация на сложни правни институти, които са разработени тук, и аз твърдя, разработени са по най-добрия възможен начин досега. Не искам да правя пълен преглед и паралел на всички закони за концесиите, които са от 1996-та година до настоящия момент, но смятам, че в конкретната процедура, в конкретната ситуация с приложението на директивата за концесиите ние… Да, пресирани сме от времето, но имаме възможност да получим сериозна полза за българското право, сериозна полза за развитие на инвестиционния процес в държавата, сериозна полза за публичност при управление на общинското и държавното имущество и за прозрачност. Затова апелирам към всички колеги да подкрепят този Законопроект на първо четене. Няма да хабя повече парламентарно време. Извинявам се, ако съм звучала емоционално в някои предходни моменти. Благодаря Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики имате ли, колеги? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30-ти май 2017 година. Моля, гласувайте.

Тъй като чухме, господин Председател, уважаеми колеги, много хубави предложения, предлагам срокът между първо и второ четене да бъде три седмици, за да може цялата тази есенция, която се изсипа тук на микрофона –и от тази страна, и от тази страна, и от всички, да намери място с предложенията, които ще бъдат направени между първо и второ четене, така че предлагам максималният срок по правилник три седмици.

с приемането на първо четене смятам, че в голяма степен сме изпълнили една от времевите предпоставки – на 15-ти юни на общия мониторинг за всички държави по изпълнение на концесионната директива да може да се каже, че в България

Гласуваме направеното предложение от народния представител Манол Генов.

г., петък, от 9,00 ч. 1. Разискване по питане от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно Стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България. 2. Разискване по питане от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството за

ще отговори на един въпрос от народния представител Елена Йончева и на едно питане от народния представител Антон Кутев; - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов ще отговори на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов и Теодора Халачева; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на четири въпроса от народните представители Васил Антонов, Валентина Найденова и Милко Недялков, Иво Христов с два въпроса и на едно питане от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на шест въпроса от народните представители Манол Генов, Станислав Владимиров, Валентин Милушев и Станислав Иванов, Драгомир Стойнев и Никола Динков, Надя Клисурска-Жекова, Йордан Младенов и Иван Миховски; министъра на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Нина Миткова – два въпроса, Ирена Анастасова Петър Витанов и едно питане от народния представител Манол Генов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на три въпроса от народните представители Миглена Александрова, Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков, Йордан Младенов и Надя Клисурска-Жекова; - министъра на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков – ще отговори на едно питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков; - министъра на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Стоян Мирчев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят Томислав Дончев – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на правосъдието Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Николай Цонков; министърът на правосъдието Цецка Цачева – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на един въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Йордан Младенов; министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова. Поради необходимост от присъствие в деня за посещение на високопоставени гости на учението „Balkan Dragger“ – двустранна съвместна подготовка между Въоръжените

няма да участва и министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Утре започваме в 9,00 ч. (Звъни.) (Закрито